Da. Ministar uprave, poštovani Arsen Bauk. Izvolite. Važećim zakonom učinjena su bitna poboljšanja u ostvarivanju prava na pristup informacijama koje su u posjedu tijela javne vlasti, te ugrađena Direktiva 2003/98EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora kojom se propisuju uvjeti i način ponovne uporabe informacija u komercijalne i nekomercijalne svrhe. Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ovog zakona predlaže se usklađivanje s Direktivom 2013/37EU od 26. lipnja 2013. godine o izmjeni ove gore direktive o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora koja propisuje daleko veće i preciznije obveze državama članicama da usvoje zakon o uredbi i administrativne propise potrebne za provedbu ove direktive do 18. srpnja 2015. godine. Zbog transponiranja Direktive 37/2013 bile su nužne intervencije kroz značajan broj odredbi zakona. Sukladno novim obvezama osigurat će se veća dostupnost podataka za ponovnu uporabu i proširit mogućnost korištenja otvorenih podataka od strane građana, privatnog sektora i civilnog društva u stvaranju novih vrijednosti i proizvoda. U tom smislu precizirane su odredbe o naplati troškova i ponovnoj uporabi na način da se ne naplaćuje naknada za ponovnu uporabu informacija kad se informacije objavljuju na službenim internetskim stranicama. Tijela smiju naplaćivati samo ograničene troškove nastale zbog njihove reprodukcije davanjem na uporabu i širenja. Iznimno mogu se naplatiti troškovi iznad stvarnih materijalnih troškova ako je riječ o tijelu javne vlasti koja se pretežito financira iz vlastitih prihoda ili je riječ o informaciji kojim tijelo javne vlasti osigurava prihode kojima pokriva troškove njezina prikupljanja, izrade reprodukcije i objave. Posebna prava za naplatu troškova iz nebazičnih predviđena su za knjižnice, muzeje ili arhive. Svim tijelima koja imaju pravo na naplatu troška iznad bazičnog time se osigurava razuman povrat ulaganja. Nadalje, regulirane su dozvole kojima se određuju uvjeti za ponovnu uporabu i to tako da uvjeti ne smiju nepotrebno ograničavati mogućnost ponovne uporabe i ne smiju se upotrijebit za ograničenje tržišnog natjecanja. natjecanja. Zbog naglaska na potrebe za izbjegavanje neograničenja ponovne uporabe i potpore donošenju zajedničke prakse u Uniji direktiva je poticaj državama članicama za ostvarivanje otvorenosti i interoperabilnosti. Posebno je uređeno i pitanje zabrane diskiminacije, ali i mogućnosti dodjele isključiva prava. Naime, iako je ponovna uporaba informacija dopuštena i dostupna svim podnositeljima zahtjeva uz istu naknadu i pod istim uvjetima iznimno se može odobriti isključivo pravo na ponovnu uporabu informacija ako je to prijeko potrebno za pružanje javne usluge ili drugih usluga u javnom interesu. Obaveza je tih tijela javne vlasti da na svojim internetskim stranicama objave kriterije za naplatu troškova i načinu izračuna troškova sa svim čimbenicima koji su uzeti u obzir, te objava informacija o stvarno naplaćenom iznosu troškova, ponovnoj uporabi informacija na godišnjoj razini. Donošenje Zakona o pravu na pristup informacijama 2013. koji se temelji na proaktivnoj objavi i uključivanju javnosti u kreiranje javnih politika i propisa povećalo interes javnosti za pristup informacijama. Upravo povećan interes javnosti za pristup informacijama ukazao je na činjenicu da su neke zakonske odredbe preširoko definirane ili se krivo tumače, te da je i pojedine zakonske odredbe potrebno jasnije definirati i uskladiti sa promjenama drugih propisa. Predloženim izmjenama i dopunama uređen je odnos Zakona o pravu na pristup informacijama i pružanja informacija temeljem posebnih propisa. U izmjenu članka 1. stavka 1. kojim je proširen sadržaj zakona radi usklađivanja sa direktivom kao alternativa postojećem stavku 3. predlaže se njegova izmjena. Naime, postojeće odredba isključuje primjenu ZPPI-a na stranke, upravnim i sudskim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima kojim je dostupnost informacije iz tih postupaka utvrđena propisom, a polazeći od stajališta da bi informacija iz postupka u kojem je netko stranka trebala biti lakša i brža nego primjenom ZPPI-a. Primjena ove odredbe ukazala je na problem u njezinu provođenju na način da je nerijetko strankama, ali i trećim osobama informacija bila dostupnija primjenom ZPPI-a nego postupovnih propisa u kojemu su rokovi dulji, a i traženje informacija treba obrazložiti opravdanim ili pak pravnim interesom. Stoga se alternativom stavka 3. predlaže njegova izmjena na način da se predloženom odredbom isključuje primjena zakona u svim slučajevima kada je dostupnost informacije sudskih, upravnih i drugih na zakon utemeljenih postupaka utvrđena propisom neovisno o tome da li je riječ o stranci ili drugom korisniku informacija. Navedeno se predlaže radi izbjegavanja sukoba s drugim zakonima kojima se uređuje dostupnost informacija o sudskim i upravnim postupcima, a zbog čega dolazi do problema u primjeni relevantnog zakona o konkretnim slučajevima ostvarivanje prava na pristup informacijama. Jasnije su uređene pojedine zakonske definicije, tijelo javne vlasti, vlasnik informacija i načela zakona. ZPPI-a spadaju i one pravne osobe koje imaju javne ovlasti, odnosno obavljaju javnu službu i financiraju iz javnih sredstava bez obzira radi li se o neposrednom financiranju putem javnih proračuna ili prikupljanjem nameta ili davanja tzv. parafiskalnih nameta direktno od korisnika, građana ili pravnih osoba. Obveza proaktivne objave informacija sukladno članku 10. uređena je prema prioritetima i važnosti. Svrha redovite objave i ažuriranje informacija tijela javne vlati je dvojaka. S jedne strane olakšava pristup informacija za građane i druge subjekte, a s druge strane olakšava i rad tijela javne vlasti jer u konačnici treba rezultirati smanjenjem broja zahtjeva za pristup informacijama. Stoga je set informacija koje se objavljuju proaktivno sistematično i precizno uređen, a tamo gdje je bilo potrebno sužen. Predložena odredba članka 10. je jasnija, više naglašava i precizira proaktivnu objavu na način da se vidi koje su obaveze kojeg tijela javne vlasti. Na jasniji način je uređena odredba članka 11. Zakona o savjetovanju sa javnošću. Radi jasnoće i nepotrebnog opterećivanja svih tijela javne vlasti novopredloženom odredbom je sužen krug tijela javne vlasti koje su obveznici obveznici provođenja savjetovanja sa javnošću na tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i regionalne samouprave i pravne osobe sa javnim ovlastima koje izrađuju zakone, opće akte kojima utječu na interese građana i pravnih osoba i strateško planske dokumente. Također, radi lakše provedbe precizirane su odredbe u obvezi donošenja plana savjetovanja s javnošću, njegovom sadržaju te je jasno propisan postupak provođenja savjetovanja s javnošću za nacrte zakona osim nacrta zakona koji se donose po proceduri učinka propisa te trajanje savjetovanja. Precizirana su izuzeća ograničenja pristupa informacijama iz članka 15. zakona. Tu je novina proširenje ograničenja na dokument o izradi i dokumentu u internoj pripremi ili razmatranju nekog pitanja odnosno procesu donošenja odluka. Sukladno postojećoj prevladavajućoj međunarodnoj praksi država da štite interne procese predviđa se poseban tretman dokumenata u izradi i dokumenata koji nastaju u internoj pripremi ili razmatranju nekog pitanja odnosno u procesu donošenja odluka. Nužno je napomenuti da je režim ograničenja i u tim situacijama podložan obveznoj ocjeni tijela javne vlasti o postojanju javnog interesa koji prevladava odnosno …/Govornik se te mora navesti razloge za ograničenje a kao i kontroli neovisnog tijela. Propisano je što se ne smatra zahtjevom za pristup informacijama i način postupanja s takvim zahtjevima. Dosadašnja praksa je ukazala na nepotrebno podnošenje zahtjeva i opterećenja tijela javne vlasti u određenim situacijama koje ne opravdavaju korištenje ovog instituta. Na primjer, traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, davanje pojašnjenja ili uputa vezanih za ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izradu analize ili tumačenje nekog propisa kao i stvaranje nove informacije. Ova prava mogu se ostvariti u propisanim redovnim postupcima, npr. uvid u spis zastupničkog pitanja ili slično ili se odnose na propisane obveze tijela javne vlasti. Zakon obvezuje tijela javne vlasti da podnositelja zahtjeva uputi na način ostvarivanja prava. Propisani su i slučajevi zlouporabe prava na pristup informacijama kada su tijela javne vlasti izložena šikaniranju od strane korisnika informacija. Osnovna svrha ove odredbe je zaštita tijela javne vlasti od zahtjeva kojima se ne ostvaruje svrha zakona ali i zaštita prava drugih korisnika usluga kako njihova prava ne bi trpjela angažiranjem pretjeranih resursa za rješavanje šikanoznih zahtjeva. Zlouporaba zakona kojom se jamči pristup informacijama prepoznata je kao moguća situacija koja suprotno intenciji zakonodavstva da osigura pristup informacijama omogućuje pojedincima da u neumjerenim ili pretjeranim brojem zahtjeva znatno opterećuju rad tijela javne vlasti. To se osobito osjeća u manjim tijelima koja s obzirom na svoje kapacitete ne mogu u zakonskim rokovima odgovoriti na pretjerane zahtjeve. Prepoznate su situacije kada pojedinci putem velikog broja zahtjeva šikanozno postupaju prema tijelu javne vlasti ili konkretnim službenicima u tom tijelu. Zlouporabu zahtjeva treba promatrati u duhu načela međusobnog poštovanja i suradnje koje je važno zbog stvaranja partnerskih odnosa i podizanja svijesti građana i tijela javne vlasti značaja pristupa informacijama, transparentnom radu javne uprave i javnom interesu. Redefinira i odredba o sadržaju izvješća o provedbi zakona na način da povjerenik za informiranje svake godine može odrediti aspekt primjene ZPPI-a koje želi prezentirati Saboru. Ukinuta je jedna prijelazna odredba u članku 66. stavak 3. U cilju unapređenja prava na pristup informacijama te kako bi se poboljšala učinkovitost provedbe zakona i osigurala provedba članka 38. stavka 4. Ustava RH koja svakom jamči pristup informacijama od javnog značaja uz ograničenja propisana zakonom bilo je potrebno bolje riješiti uočene poteškoće u primjeni ZPPI-a čiju izmjenu predlažemo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovana kolegica Sunčana Glavak, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicama, kolegice i kolege. Za početak bilo bi možda najuputnije prvo raspraviti Izvješće povjerenice o informiranju o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu gdje je povjerenica na gotovo 150 stranica detaljno dostavila analizu stanja provedbe zakona u praksi i na kraju dala preporuke za njegovo poboljšanje u 13 točaka. Sve navedene preporuke i njezino očitovanje na prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pravu na pristup informacijama ne uočavaju se, odnosno ne primjećuju se da su sastavni dio kao meritornog tijela koje provodi citirani zakon. Dakle, izražavamo negodovanje što nismo prvo raspravili što je povjerenica rekla, kakve su bile poteškoće u radu i što je ona rekla u svojim smjernicama jer smatramo da bi nam to bili relevantni pokazatelji kako bi se ugradili u ovaj prijedlog zakona. Predlagatelj, čuli smo dijelom to i od ministra, svoju obvezu izmjena i dopuna zakona pravda Direktivom 2013/37/EU koja je poslužila, usudili bismo se reći, kao paravan kako bi se interveniralo u one dijelove zakona koji su se u praksi pokazali dobrim i dobro funkcionirali. Međutim, očito se takav rad nekome nije svidio jer se dosadašnja praksa dostupnosti sužava i ograničava. Od 72 članka kolegice i kolege ovog zakona mijenja se njih čak 30. Dakle, ovo nije mala intervencija i ovo nije usklađivanje samo sa direktivom. Direktiva je dostupna, možete je pogledati, i direktiva ni u kom slučaju ne nalaže sve ovo što se danas nalazi pred nama. Od svih čimbenika koji su bili uključeni u postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću izostali su prijedlozi povjerenice za informiranje koja bi držimo bila najupućenija u meritum i ključni čimbenik u davanju prijedloga za izmjenu zakona na koji je ona ukazala u svom izvješću i koje ponavljam još uvijek čeka da ga raspravimo. Stoga ne znamo je li izostala njezina suradnja zbog podsjetit ću vas njezina kritička stava prema Vladi u trenutku kada su nedostajala sredstva za funkcioniranje Ureda povjerenice koja su tek nakon bure u Saboru i medijima ipak pronađena ali u smanjenom iznosu. Prijedlog koji je pred nama među ostalim predviđa savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za podzakonske akte koji će trajati ne kao što je to dosada bilo 30 dana već 15 dana. Zašto to govorim posebno? u svom izvješću o provedbi ovog istog zakona povjerenica je upozorila na kršenje zakona u mnogim tijelima javne vlasti pa tako i u mnogim ministarstvima. U odnosu na nepoštivanje zakonskog roka od 30 dana za provedbu savjetovanja odnosno prekratko određivanje trajanja savjetovanja podnositelji su povjerenici za informiranje ukazali da Ministarstvo prometa, pomorstva i infrastrukture, Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta, Ministarstvo socijalne politike i mladih te Ministarstvo zdravlja prigodom donošenja zakona i drugih propisa se ne pridržavaju propisanog roka trajanja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te isti u pravilu iznosi 7 do 10 dana. Najveći broj predstavki kojima je zatraženo produženje roka za savjetovanje odnosio se na Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te su podnositelji predstavke ukazali kako je dulje vrijeme upozoravano da 80% savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u navedenom ministarstvu traje manje od zakonom propisanih 30 dana. Jednako tako podnositelj predstavki zamolio je povjerenicu za informiranje da zatraži od nadležnih ministarstava produženje roka za javno savjetovanje. Mi činimo upravo suprotno. Upravo suprotno, mi skraćujemo sa 30 na 15 unatoč tome eto što je bila sugestija i prema povjerenici da se vidi može li se ovaj rok produžiti. Što se tiče alternativnog prijedloga koji ste nam ponudili u članku 1.stavak 3.on delegira sam Zakon o pravo na pristup informacijama koji će u praksi onemogućiti ostvarivanje ustavnog prava na informaciju. Jedna je u nizu članaka koji su u suprotnosti cilju i svrsi samog zakona, sjetit ćete se svi uglas u Hrvatskom saboru govorili su da nam je ovaj zakon nužan i potreban radi podizanja i veće transparentnosti rada svih tijela javne vlasti sa svrhom prevencije, korupcije, izgradnje povjerenja javnosti u njihov rad. Čitav niz primjedbi dolazi iz nevladinog sektora, udruga, HND-a koji su jedinstveni u stavu da se radi o prijedlogu koji pokušava ograničiti prava na pristup informacijama i koji je poguban za dosada dosegnutu razinu transparentnosti. Tako među ostalim upozoravaju od zastupnika i zastupnica u Hrvatskom saboru traže da odbacimo kršenje ustavnih načela dajući prednost podzakonskim aktima nad temeljnim zakonom, postupke savjetovanja sa zainteresiranom javnošću osnažiti o tome sam već nešto rekla, odbaciti manipulaciju propisivanjem objave samo djela podataka o postupcima javne nabave, odbaciti uvođenje dvaju novih iznimki od zakona koji će nepotrebno usporiti ostvarivanje ustavom zajamčenog prava na pristup informacijama. S obzirom na sve izneseno čak kažu da predlažu da se tekst zakona vrati predlagatelju na doradu kojim će se osigurati ostvarenje ustavnog prava. Između ostalog doradom članka 11.stavka 2.na način da se osim internetskih savjetovanja zakonom definiraju i propišu i drugi prikladni oblici savjetovanja, tribine, javna predstavljanja i odbacivanjem nakon savjetovanja unesenog ograničenja na objavu samo onih podataka vezanih za javnu nabavu koji nisu objavljeni u registru te jasnim propisivanjem obveze objave cjelovitih podataka o javnoj nabavi sukladno Zakonu o javnoj nabavi i propisanom sadržaju registra ugovora o javnoj nabavi. Odbacivanjem predloženog općeg ograničavanja pristupa informacija u postupku izrade, rješavanje problema arbitrarne ocjene o takozvanom šikanoznim zahtjevima ministar je to posebno spomenuo na način da se propiše obveza objavljivanjem na internetu informacije za koju su pristigli učestali zahtjevi za dostavu istih ili istovrsnih informacija ili zahtjeva ili kojima se traži velik broj informacija. ima dosta primjedbi, previše rekli bismo kada bismo si usklađivali samo sa direktivom kao što nam je ovdje bilo predstavljeno. Postavlja se još jedno pitanje, vjerojatno ćemo se oko toga složiti, što je zapravo u sferi javnosti? Na to pitanje vjerojatno nitko nema jasan odgovor i zbog ovakvih ili onakvih interesa tijela javne vlasti sferu javnog interesa tumači svako na svoj način. Još nešto što se ovdje predlaže, to smo čuli danas i na Odboru za medije od predlagatelja, to je da će se smanjiti broj tijela javne vlasti. U ovom trenutku prema dostupnom registru u Hrvatskoj djeluje preko 5 tisuća tijela javne vlasti, neka tijela će biti izuzeta iz tijela javne vlasti. Nadamo se da će se razmotriti do drugog čitanje primjedbe svih zainteresiranih da će se uključiti na neki način još i šira javnost i da će do drugog čitanja zakon biti bitno drugačiji.

rekao manje-više sve što bi se ticalo ovog zakona. Mi u HNS-u imamo fokus na neke određene stvari koje se reguliraju ovim zakonom pa dozvolite da krenem ispočetka uz napomenu da će klub HNS-a Liberalnih demokrata prihvatiti ovaj zakon, prijedlog ovog zakona u prvom čitanju. Pravo na pristup informacijama važno je sredstvo za osiguravanje vladavine prava i dobrog upravljanja svih razina tijela javne vlasti. Sudjelovanje građana u donošenju odluka i pravo nadzora tijela javne vlasti

98 iz 2003. Europske zajednice a o ponovnoj upotrebi informacija javnog sektora kako bi se osiguralo ostvarivanje načela transparentnosti slobodnog pristupa informacijama. Zakonom je utvrđen povjerenik za informiranje kao neovisno državno tijelo za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama, a njegova funkcija je ojačana uvođenjem mogućnosti pokretanja prekršajnog postupka i neposrednog izricanja sankcije u zakonom propisanim slučajevima. Utvrđena je obveza tijela javne vlasti da prilikom izrade zakona, podzakonskih propisa i akata kojima se utječe na interese građana provede savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, propisani su duži rokovi u korist podnositelja zahtjeva za pristup informacijama, te je detaljno propisano koje su informacije tijela javne vlasti dužne obaviti na svojim internetskim stranicama. Povećani interes javnosti za pristup informacijama ukazao je na to da su neke zakonske odredbe preširoko definirane ili se krivo tumače da zakonskoj obvezi podliježu tijela koje time ne bi trebalo opterećivati jer nema javnog interesa, dok s druge strane kontrole između tijela koje bi trebali biti obveznici zakona. Potrebno je ojačati kvalitetu pristupanja pri rješavanju zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacijama, poticati savjest o potrebi i praksu proaktivne objave što većeg broja informacija koje se odnose na rad, organizaciju, odlučivanje tijela javne vlasti, te ostvarivanje prava građana i javne usluge osobito javnih registara i podataka koje građani i privatni sektor mogu koristiti radi stvaranja nove društvene vrijednosti. Informacije javne uprave posjeduje znatan gospodarski potencijal, stoga Direktiva 98/2003, te Direktiva 37/2013 EU uređuje pitanja korištenja informacija javne uprave na način da se osigura stvaranje proizvoda temeljenih na informacijama javne uprave olakša prekogranično korištenje informacija i omogući nadmetanje na europskom tržištu. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama predlaže se implementiranje direktive od 26.lipnja 2013.godine čime će se osigurati dostupnost podataka za ponovno uporabu i proširiti mogućnost korištenja

praksa. Mi u HNS-u Liberalnim demokratima smatramo pravo na pristup informacijama pravom koje je ustanovljeno razvojem uređenja demokratskih i regulira se posebnim zakonom pa se i Hrvatska svrstava u taj red država. U nekim državama među kojima je i Hrvatska, pravo na pristup informacijama je i ustavno pravo. Pored hrvatskog Ustava pravo na pristup informacijama štićeno je i Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Temeljem zakona svaka fizička i svaka pravna osoba korisnik je prava na informaciju informaciju i ima pravo dobiti i zatražiti informacije. Korisnici, građani, poduzeća, udruge civilnog društva mogu zatražiti bilo koju informaciju koju posjeduju, kojom raspolažu ili koja nadzire tijelo javne vlasti. u pravilu se sve informacije tijela javne vlasti javno dobro i svima moraju biti dostupne. Tijela javne vlasti obvezna su redovito objavljivati informacije i kada za to ne postoji poseban zahtjev. Pristup informacijama može se ograničiti samo u izuzetnim slučajevima i to slučajevima na način propisan zakonom. Sredstvom javnog interesa i proporcionalnosti može se suspendirati zakonom propisanu uskratu na javno objavljivanje informacije ukoliko test ustanovi da postoji važan javni interes da im se informacija objavi. Nažalost, određena tijela javne vlasti još nisu razumjela ili nisu prihvatila ili nisu ekipirana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama. Najveće zlo neke države je korupcija. Korupcija razara gospodarstva, stvara izokrenute vrijednosti, gura na površinu žižu javnosti, ljude, događaje i pojave koje simboliziraju kvazi uspjeh, a radi se samo o najordinarnijim prevarantima i kradljivcima koji pak nisu sposobni funkcionirati u uređenom jednakopravnom zakonima Korupcija inducira nepoštenje i nepravdu i temelj je razarajućim pojavama u društvu koje u javnosti promoviraju neisplativost poštenog života, osobnog obrazovanja, poštenog rada i poštenog poduzetništva. Korupcija razara društvo, ona je ta koja ruši sve vrijednosti i postavlja bezakonje, promovira privilegije, vrednuje napredovanje bez truda, ponižava rad, obezvređuje znanje, siluje ispravnost, sprda se s poštenjem. Korupcija nastaje i može nastati isključivo u državi odnosno odnosima građana i poslovnih subjekata s državom. Ona se etablira u državnim institucijama i poduzećima vezanih uz državu. Tu su pojavu da bi u krajnjem slučaju opstali i preživjeli neki poduzetnici naprosto prisiljeni prihvatiti, te brojni pojedinci i poduzetnici svih vrsta djelatnosti njoj postaju skloni. Borba protiv korupcije jedan je od permanentnih zadataka svih u svim sferama i na svim nivoima društva. Posebna obveza naših političara, napose saborskih zastupnika na ukazivanje bilo kojeg malog ili velikog, najmanjeg ili najvećeg oblika korupcije pa čak i same sumnje na korupciju. Pravo na pristup informacijama je jedan od alata za suzbijanje tog razarajućeg zla. Stvarna vrijednost prava na pristup informacijama je odgovorna vlast spram onih zbog kojih postoji, građana i građanki. Svaka vlast obavlja poslove koji su joj povjerili građani, svaka institucija i svaka uprava služi građanima. I zato sve što se tretira iz proračuna, sva poduzeća te sve što kao uslugu u državnim službama i institucijama, i uslugama plaćaju porezni obveznici odnosno građanke i građani, mora biti izloženo izloženo ispitivanju, propitivanju, procjenama i ocjenama. Još i više, današnje moderno vođenje … trebalo bi u potpunosti biti otvoreno prema javnosti i prema građanima. Današnja moderna država treba što više vlast demistificirati kao tamo neku nedodirljivu. Danas nažalost u javnosti induciraju nekvalitetnim površnim medijima koji su uspjeli trivijalizirati javni prostor do groteske to je premali značaj vrijednost politici, a preveliki pa do božanskih odnosa političarima. Svaka pametna moderna vlast želi koliko god je moguće više uključiti građane u upravljanje odnosno odlučivanje i donošenja zakona i propisa. Zbog toga svaka suvremena država potiče snažan razvoj civilnog društva koji sve više participira u svim procesima u državi i društvu. Suvremeno vođenje države jest otvorena država koja od svojih građana očekuje i omogućava im da nakon izbora sudjeluju u svim procesima, da i nakon izbora propituju one za koje jesu ili nisu glasali. Suvremeno vođenje države omogućuje svojim građanima da neposredno ili posrednom participacijom pomažu u razvoju i unapređenju cjelokupnog društva na svim razinama. U tome se građani moraju osjećati ugodno i moraju osjetiti da su sve državne institucije njihove institucije, da imaju puno pravo tražiti i zahtijevati od onih koji su trenutno na vlasti da vode njihovu državu sa povećanom pažnjom, posebnom brigom te da brinu za institucije i upravljanje procesima u državi i društvu. Jedan od alata koji omogućuje propitivanje ali ispitivanje ispravnu participaciju građana poduzetnika civilnog društva jest i Zakon o pravu na pristup informacijama. Kao što sam već rekao na početku Klub Hrvatske narodne stranke-Liberalnih demokrata prihvatiti će prijedlog ovog zakona u prvom čitanju. Hvala. Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a govoriti će poštovani zastupnik Peđa Grbin.

Uvažene kolegice i kolege, uvaženi gospodine ministre, uvaženi gospodine potpredsjedniče. Pred nama je gotovo 2 godine primjene Zakona o pravu na pristup informacijama. Pred nama je gotovo 2 godine u kojima smo mogli procijeniti što je u zakonu dobro, što je u zakonu loše. Osobno a i mi u Klubu zastupnika SDP-a također smatramo da je Zakon o pravu na pristup informacijama bio ozbiljan iskorak, da je unaprijedio to demokratsko pravo i da je razinu prava na pristup informacijama u Republici Hrvatskoj digao na razinu pa i iznad prosjeka Europske unije. Međutim ove 2 godine pokazale su da je u zakonu određene stvari potrebno promijeniti. Ovaj Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama toga Zakona je upravo nastao na temelju 2 godine iskustva u praksi, naravno i na temelju promjene direktive koju je potrebno implementirati. U tom kontekstu govoriti ću o onome što je u ovome zakonu dobro, što valja podržati, zbog čega ovaj zakon predstavlja korak unaprijed ali istovremeno moram i ukazati na određene stvari za koje držimo da bi ih predlagatelj do drugog čitanja morao ako ako već ne korigirati a onda barem ozbiljno razmotriti i dodatno obrazložiti zbog čega se odlučuje za takva rješenja. Ono što je potrebno pohvaliti naravno i na prvom mjestu implementacija direktive, nadalje potpuna emancipacija Ureda povjerenice za informiranje od Agencije za zaštitu osobnih podataka. Moram istaknuti da se u ovih 2 godine, odnosno godinu i pol otkada je imenovana pokazalo da je kreiranje ureda povjerenice za informiranje bio puno pogodak i da smo dobili još jedno tijelo koje svojim radom pokazuje kako Hrvatska i pravo na pristup informacijama može ići naprijed. I unatoč onome što čujemo kao kritiku opozicije, ne mi nismo ljuti na povjerenicu, dapače, dapače mi joj zahvaljujemo na njenim kritikama jer je upravo to kritiziranje i bio razlog zašto smo kreirali jedno nezavisno tijelo koje će svojim nezavisnim radom omogućiti čitavom društvu da ide naprijed. Nadalje, ono što je posebno dobro u ovom zakonu je regulacija ponovne uporabe informacija, regulacija objave, odnosno poticanje prije svega objave informacijama na internetskim stranicama koje onda dovode ustvari do toga da pojedinačni zahtjevi za pristup informacijama postaju i nepotrebni jer je bitno da što više podataka bude u startu javno objavljeno. A posebno dobrim istaknuo bih činjenicu da je ovim zakonom uređeno nešto što je propušteno bilo u donošenju samog Zakona o pravu na pristup informacijama a to je pitanje šikanoznog postavljanja zahtjeva, odnosno zlouporabe prava na pristup informacijama. Mislio sam ne govoriti previše o tome zato što je ministar u uvodnom izlaganju vrlo jasno obrazložio zbog čega se to rješenje nalazi ovdje ali zbog rekao bih neargumentiranih primjedbi moram se ovdje zadržati par trenutaka. Pitanje sankcioniranja šikanoznog postavljanja zahtjeva je uređeno gotovo u svim komparativnim zakonima koje reguliraju pravo na pristup informacijama. 20-ak država članica Europske unije ga ima, Hrvatska ga nije imala što je dovelo do situacije da primjerice u jednoj maloj istarskoj općini ista općina zaprimi preko 200 zahtjeva o pravu na pristup informacijama i to ne takvih informacija koje bi se mogle objavljivati na internetu već vrlo konkretnih informacija koje su dovele do toga da ta mala općina sa tek nekoliko zaposlenih mora imati jednu osobu u punom radnom vremenu koja ne radi ništa drugo osim što odgovara na zahtjeve za pristup informacijama. Ne radi se o tome da javnost želi znati već se radi o tome da jedna osoba svojim postupanjem terorizira čitavu zajednicu zbog čega i za općinu i za građane te općine nastaje ekonomska šteta. Mi smo uredili to na način da se takve zahtjeve može odbiti. A kako bi osigurali transparentnost toga i kako bi osigurali da se i to pravo na odbijanje ne zloupotrjebljava naravno imamo prije svega drugostupanjsko tijelo u vidu povjerenice za informiranje a potom naravno i upravni sud koji će odlučivati o svakom takvom pojedinačnom zahtjevu ako za time bude potrebe. Naše rješenje je utemeljeno prije svega na onome kako je utemeljeno u slučaju Republike Slovenije koja je imala istu takvu situaciju gdje se vrlo brzo pokazalo nakon prvotnog udara žalbi da je rješenje dobro i da nakon što se neko vrijeme uhoda u praksi može vrlo dobro funkcionirati i da nikome njegovo pravo neće biti uskraćeno, dapače upravo zato što općine, gradovi, tijela javne vlasti neće biti opterećene takvim šikanoznim zahtjevima moći će puno brže i efikasnije odgovarati na upite onih građana koji doista imaju potrebe za određenim informacijama koje tijela javne vlasti drže. Međutim, da ne bude sve u pozitivnom tonu, ovaj zakon ima određenih nedostataka, mogli bi ih nazvati i ozbiljnih za koje držimo da ih je potrebno kao što sam rekao korigirati ili barem dodatno obrazložiti do drugog čitanja. Prvo i prvenstveno pitanje supsidijarne primjene zakona. Smatramo alternativno rješenje neprihvatljivim odnosno daleko gorim od onog koje je predloženo u samom tekstu zakona zato što prije svega ovim se zakonom u hrvatsko pravo i to ne samo ova direktiva već i ranije direktive unose, odnosno unose se odredbe europskog prava.

da se omogući derogiranje propisa kojima je u hrvatski pravni poredak preneseno pravo Europske unije, a pogotovo držimo da nije prihvatljivo da se to predvidi onakvom normom kako je u alternativnom rješenju u ovom zakonu, da se derogiranje Zakona o pravu na pristup informacijama može učiniti propisom. Kada govorimo riječi propis, propis označava svaki opći akt, podzakonski akt, pravilnik itd., ne samo zakon. Ako govorimo o tome da bi se moglo derogirati primjena ovoga zakona onda bi to trebalo, moglo biti jedino i isključivo zakonom ali onda znajmo svaki takav zakon treba uputiti odnosno o njemu treba obavijestiti Europsku komisiju kako bi se procijenilo da li smo i nadalje u skladu sa direktivom, odnosno da li je u naš pravni poredak i dalje prenijeto europsko pravo onako kako je predviđeno direktivama koje su u ovom zakonu odnosno koje ovaj zakon u naš pravni poredak unosi. Nadalje, a i vezano je sa ovime, pitanje je podzakonskih akata. Oni svakako moraju biti subjektom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću pa i onda kada to nisu državna tijela u smislu ministarstava, jedinica lokalne samouprave, već i sve druge agencije i smatramo da bi ovo rješenje trebalo posebno dobro razmotriti razmotriti jer neke od tih agencija donose vrlo ozbiljne akte, da ne govorim ovako nego da kažem konkretno. Radi se i o HERA-i i o HANFA-i itd. i njihovi podzakonski akti bi, svakako pravilnici prije svega trebali biti podvrgnuti savjetovanju sa zainteresiranom javnošću kako bi unaprijed svi znali što se donosi i kako bi se naravno kroz to savjetovanje prijedlozi mogli korigirati. I za kraj, pitanje objave podataka o javnoj nabavi. Već smo govorili na odboru o tome da i objavljivanje na internetskim stranicama Narodnih novina je javno objavljivanje, međutim imajmo u vidu da se određenim segmentima tih stranica, pogotovo koji se odnose na javnu nabavu može pristupiti nakon prethodne registracije korisnika, ali se isto tako otvara pitanje mogućnosti pronalaska takvih podataka jer gledajte, tražiti nešto na stranicama Narodnih novina nije baš najlakše. To je isto nešto o čemu treba razgovarati. Ta tražilica nije najpouzdanija, da ne ulazim sad u tehničke detalje. Činjenica je da se neki podaci tamo niti ne objavljuju, a ovdje govorimo prvenstveno o bagatelnim javnim nabavama koje često znaju biti primjer odnosno predmet najvećih zlouporaba u određenim jedinicama lokalne samouprave. Ako se ti podaci objavljuju na web stranicama tijela javne vlasti, a sva tijela javne vlasti danas moraju imati dostupne mrežne stranice, tada će i javnosti, a ne govorim samo o građanima već i novinarima biti puno lakše takve podatke pronaći i onda ih poslije ako je to potrebno i objaviti, a držim da se mi po tom pitanju nemamo čega bojati. Ukratko, kao što sam već naveo i na početku, prijedlog ovog zakona doista ide u dobrom smjeru. Ovdje se radi o ozbiljnom unapređenju, međutim određene stvari bi trebalo korigirati i klub zastupnika SDP-a će ovaj zakon podržati, ali isto tako će zatražiti od predlagatelja da razmotri ove kritike, rekao bih ozbiljne kritike koje smo danas na zakon uputili. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Poštovana Ingrid Antičević-Marinović, izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministra sa suradnicama, kolege i Sloboda informiranja, a time i pravo na dostupnost informacijama kojima raspolažu tijela javne vlasti nalaze i svoje izvorište u Ustavu Republike Hrvatske, u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, o Konvenciji o pravu na pristup informacijama jer otvorenost i javnost tijela javne vlasti jedan su od osnovnih preduvjeta modernog društva, demokratske i dobre vladavine. Danas su Vlade svih demokratskih država primorane davati sve više i više informacija. Prisjetimo se, samo nešto više od 15 godina zapravo čak i manje od 15 godina koji smo ipak korak i iskorak napravili, pogotovo na ovom planu, tog vremena kada nismo mogli sanjati o ovakvom zakonu jer je prvi put zakon donesen upravo za vrijeme koalicijske vlasti 2003. godine. Do tada propitkivanje vlasti smatralo se gotovo napadom na samu vlast, gotovo veleizdajničkim činom. To je bilo vrijeme, ne ponovilo se, kada je javno bilo tajno, a ono što je trebalo biti tajno bilo je u pravilu javno jer su službe službe koje su zadužene za tajnost da bi drugoga prokazale ili denuncirale, politički obračun činile dakle svoje informacije ili fabricirane informacije javnima. Samo da spomenemo jednu novinarku i nalaz, liječnički nalaz, dakle to je bila sudbina. Dakle u tom kontekstu i u tom jednom kontinuitetu kada smo i zakon mijenjali i unapređivali svakako treba promatrati i ovaj prijedlog zakona kojeg ja prije svega vidim i dalje kao jedno poboljšanje, značajno poboljšanje prije svega u afirmaciji politike kao jedan antikorupcijski zakon, kao onaj zakon koji stoji prvi na braniku demokratske vlasti jer vlast svaka je sumnjiva. Ona je dužna uvijek objašnjavati svoje postupke. Kad to čini javno, bez naknadnog propitivanja u samom procesu donošenja prijedloga zakona ili odluka koje se svakodnevno donose, kad to čini javno, kad to čini transparentno, onda je i javnost umirena. Na kraju krajeva onda to i priječi nekakva nepoželjna ponašanja o kojima je upravo i kolega iz HNS-a, kolega Blažeković govorio vidjevši u tome također, videći u ovakvom prijedlogu zakona jedan antikorupcijski zakon. Dakle, samo na prvi pogled čini se da je pravo na pristup informacijama na neki način u sukobu sa svim onima i težnjama koji žele zloupotrijebiti, pokušajima kada se pravo na pristup informacijama želi zloupotrijebiti. Kada se želi zloupotrijebiti onda to više nije pravo, jer svako pravo koje se zloupotrebljava je nepravo. Ja ću samo citirati odredbu članka 1000. Općeg građanskog zakonika, a kasnije i svi naši pojedinačni zakoni koji su govorili o određenim pravima kao temeljni naši zakoni, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o upravnom postupku, Zakon o parničnom postupku govore o suzbijanju zlouporabe prava, pa tako i taj još starinski OGZ govori doslovno citiram: "Ni svojim pravom služit se nemoš, tek drugim na štetu i dosadu." Zato ovaj primjer koji kolega Grbin govoreći u ime kluba SDP-a iznosi, a takvi su brojni ne govore u cilju dobre, otvorene vlasti, nego upravo da bi se vlast dekoncentrirala i makla s puta svoje osnovne zadaće da služi građanima da izvršava određene odredbe

također nalazi rješenja. Međutim, evo da ne govorim samo ono što je dobro slažem se sa onima koji su već dali primjedbu, a na to ukazuje i sam GONG. Nama i dalje bar je sumnja a čim postoji takvo jedno javno pogovaranje onda je to već bez obzira da li je opravdano ili ne, da li ste tvrdnje točne ili nisu već samo to javno to javno raspoloženje govori o tome da takvi postupci i ponašanja trebaju biti još otvoreniji. Govorim o postupcima javne nabave. Sam naziv javna nabava govori da ona mora biti javna od početka do kraja. Tko posluje s državnom on mora biti spreman na to da se sve o toj firmi bilo kad nastupa kao fizička osoba ili kao pravna osoba da se zna. Dakle, ne samo one komponente koje su u tenderu istaknute, nego sve o toj firmi tko želi poslovati s državom i tko želi dobiti taj posao. Zato ja mislim i ovdje je ministar da vidimo šta se tu u cilju transparentnosti, poboljšanja pa i ovog problema kroz pravo, kroz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama može doprinijeti može doprinijeti i može poboljšati. mogu biti poboljšane, dakle ne samo kod javne nabave nego kod svih onih postupaka koji slijede nakon donošenja zakona. Na to također upozorava i GONG. Mi smo se i na odborima svi složili oko toga. Često zakon daje ministru ovlaštenje da donese podzakonski akt kako bi zakon koji je dosta općenit mogao u određenim svojim segmentima biti provediv i neophodno je donijeti podzakonske akte. Jer to neke stvari ne mogu u zakonu, jer život je presložen i šarolik, osnovne odredbe su date, bilo je potrebno donijeti podzakonski akt. Često takvi podzakonski akti mi smo sve do nedavno imali takvih velikih problema da su podzakonski akti nisu bili u skladu, ne samo sa zakonom, jer to ne ispituje sam Ustavni sud, nego u suprotnosti sa Ustavom. Prema tome, nemamo što skrivati i takav jedan postupak pogotovo kada se daju određena prava ovlaštenicima koja mogu ostvariti, gdje ima više konkurenata, da i takvi postupci ne moraju biti svi, neki nisu iste težine i iste naravi. To se može stipulirati jednom općom odredbom, tako da ono što je interesantno i u podzakonskim aktima, jer ponekad su podzakonski akti važniji od samog zakona. Dakle, na takav način vlast koja nema što skrivati ne boji se svojih građana jer čini otvoreno. Dakle, na takav način i kad se pogriješi može se na vrijeme djelovati i poboljšati stvari. Zato evo zaključujući ovu svoju raspravu moja podrška Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama s vjerom da će se ove primjedbe ozbiljno razmotriti i uvažiti. Hvala. Za repliku se javio poštovani Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Ingrid, hoće li ovaj zakon omogućiti evo primjerice saborskom zastupniku mogućnost uvida u sve informacije koje se tiču ekonomskih poslova države sa pravnim i drugim fizičkim osobama. Konkretno o uvjetima koncesije Zračne luke Zagreb, o uvjetima koncesije autoceste Zagreb – Macelj, o nečemu što je tvrtka u državnom vlasništvu sklopila i pod kojim uvjetima se zadužila i sklopila ugovor. Hoće li se moći to izvući na to da je to poslovna tajna ili da to drugi zakon regulira, ali svima se najvažnije informacije onemogućuju. Koliko samo puta ima ovdje slučaja da i zastupničko pitanje se postavi i da ne odgovaraju na zastupničko pitanje? Hoće li taj zakon evo, konkretno postavio sam pitanje o prodaji zlata na koji nema 6 mjeseci odgovora. Kako? Hoće li taj zakon omogućiti da se konačno na takve stvari daju odgovori. Ako smo za to da se ništa, a mislim da ne bi smjelo se ništa tajiti što se u ime države potpisuje i ekonomski utjecaj na proračun i na sve građane, a to još uvijek i čak i ako ovakav zakon bude prihvaćen bit će onemogućeno svima pa i čak nama. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, poštovana Ingrid Antičević Marinović. Vi ste poštovani kolega Mariću bili zastupnik i u prošlom sazivu Sabora kada su se od ministra Šukera, tada je bio ministar financija, tražili podaci i to ja mislim čak ne zastupnici nego mediji su tražili, novinari su tražili pa je onda onaj list čini mi se "Lider" u nekoliko nastavaka pričao o tome da ministar financija ne da podatke o tome tko su koncesionari za neke za mene banalne stvari, mnogo važnije nego ovo o čemu danas vi pišete. Ja vjerujem, mi ćemo vidjeti kakav će konačni zakon biti, dakle da poslovna tajna mora biti onda kada je strogo uvezana i za sigurnost zemlje, poslovanja i nekih drugih stranih konkurenata. Jedino to, a ne neke druge stvari, po mom mišljenju. Sad ćemo vidjeti kako će to biti stipulirano, ja vjerujem i apeliram da bude otvorenost što veća. A ja mislim da se podrazumijeva, to sam zaboravila reći i propustila reći u svojoj raspravi, ja mislim da to čak i nije bitno ali evo odgovarajući na vašu repliku mogu istaknuti da neke stvari se podrazumijevaju. Ne ova o kojoj vi govorite, ali recimo pitanje kaznenih postupaka, pitanje sigurnosti zemlje. To mora biti tajna u interesu, u javnom interesu to mora biti tajna. Ali mi danas imamo i takve situacije da netko pita presumptivni okrivljenik protiv kojeg Državno odvjetništvo ima pravo tajne istrage dok ne donese rješenje pita molim vas odgovorite mi da li se protiv mene vodi istraga ili ne. Dakle, očito netko pravi sprdačinu od države. I to mi moramo spriječiti. Dakle, ima takvih potencijalnih krivaca koji više možda znaju da su krivi nego samo Državno odvjetništvo i lijepo mrtvi hladni postavljaju Državnom odvjetništvu RH takva pitanja i još ih prolongiraju po medijima. Hvala lijepa. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, prijavila se poštovana Mirela Holy. Međutim nje nema pa riječ dajem uvaženoj Mariji Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja ću također podržati ovaj prijedlog zakona. Meni je kao zastupnici uvijek drago kada zakone donosimo u dva čitanja, čak i one koji se u većem ili manjem dijelu usklađuju s europskim direktivama. To s jedne strane daje nama priliku da možda bolje utječemo na sam tekst zakona, a u konačnici i predlagatelju da čuje različita mišljenja i na koncu imamo bolji zakon. Kada smo 2003. donosili prvi ZPPI ovdje ja se sjećam te rasprave malo je zastupnika o tome diskutiralo i svi mi koji smo diskutirali smo zapravo tada pokušavali ukazati da u suvremenim društvima pravo na pristup informacijama kod nekih teoretičara se čak o njemu govori kao posebnom ljudskom pravu, odnosno kad se govori o ljudskim pravima nove generacije onda govorimo i o pravu na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama u smislu ovog zakona koje je namijenjeno građaninu u onom smislu građanina pojedine države ne treba miješati sa pravima koje na pristup informaciji imaju posebne skupine građana u smislu zastupnika u Hrvatskom saboru koji imaju pravo na sve informacije sukladno po Poslovniku i po drugim propisima, u smislu medija koji imaju pravo na pristup nekim informacijama po nekakvim svojim posebnim zakonima i neke druge institute. Ovaj zakon je prvenstveno namijenjen građanima u onom najopćenitijem, najtemeljitijem smislu i ima za cilj otvorenost tijela javne vlasti. I ono o čemu se uglavnom raspravlja je to koja su to tijela javne vlasti, što je to informacija i koja su ograničenja zapravo za samu primjenu informacija. Kad govorimo o ovom konkretnom zakonu da ne ponavljam što su kolege rekle ja bih samo htjela svoj stav reći. Dakle, ja sam što se tiče članka 1. za onu početnu varijantu nealternativnu varijantu i svakako sam za to da se podaci u javnoj nabavi objavljuju i na mrežnim stanicama tijela javne vlasti. Doista, to su bitne informacije u našem sustavu kojem je dosta sumnje više ili manje opravdane na postupke javne nabave i bitno je da informacije o javnoj nabavi budu što dostupnije, da onaj izuzetak koji imate osim ako se ne objavljuje u elektroničkom upisniku se zapravo makne, a to je obveza po jednom drugom zakonu, a da po ovom obvežemo za mrežne stranice tijela javne vlasti. Ono zbog čega sam se zapravo javila za svoju pojedinačnu diskusiju je da istaknem, a onda i sugeriram jedan možda još korak dalje u jednom dijelu zakona u kojem ga dosada nismo imali a koji ocjenjujem zapravo izrazito važnim u tom konceptu otvorene vlasti i dostupnosti informacija. Prvo, sjajno je da vi konačno u ovom zakonu definirate otvoreni oblik, otvoreni standard, portal otvorenih podataka itd. A onda posebno vezano uz novi članak 28. koji se da tako kažemo ili će se uvesti u zakon člankom 14. ovih izmjena i dopuna gdje se zapravo govori o praktičnim rješenjima za ponovnu uporabu informacija. Vrlo je zanimljiv naziv samog članka, dosta je dovitljivosti trebalo kako da ga formulirate i to je dosta dobra formulacija koji regulira da su tijela javne vlasti dužna na lako pretraživ način objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu zajedno s …/Govornica se ne razumije./… podacima u čitljivom i otvorenom obliku u skladu s otvorenim standardima. To doista je meni se čini najkonkretniji, najveći iskorak koji ćemo u smislu prava na pristup informacijama imati ako gledamo cijeli proces od proteklih 12-ak godina koliko zakon imamo u imamo u primjeni. Mi smo dosada nekako više ili manje naučili tijela javne vlasti da svoje akte, zakone i slično objavljuju, a ovaj korak koji se odnosi na ponovnu primjenu informacija posebno otvorenom kodu je nešto što je novo i čini mi se da ta ponovna uporaba informacija je zapravo područje na kojem još najviše trebamo raditi i na kojem imamo zapravo najviše prostora, a koji je zapravo građanima najkorisnije. Jer sprečava cijeli onaj jedan upravni postupak traženja prava na pristup informacijama i sličnom, zapravo bitno ga skraćuje. Ono što je posebno zanimljivo je stavak 4. tog zakona gdje vi govorite da u svrhu poticanja i olakšavanja ponovne uporabe informacija knjižnice uključujući i knjižnice u ustanovama visokog obrazovanja, muzeji, državni arhivi su dužni na način propisan zakonom objaviti informacije na koje imaju prava intelektualnog vlasništva. To je u redu a ja vas molim da razmislite o još jednoj alternativi. Radi se o znanstvenim institutima i sveučilištu općenito. Naime, u brojnim međunarodnim organizacijama postoji inicijativa za otvoreni pristup znanstvenim informacijama. UNESCO je kao UN-ova agencija je jedna od da tako kažem perjanica u tome, oni čak imaju nešto što oni zovu open scientific information, dakle otvoreni pristup znanstvenim informacijama kao poseban projekt. Čak je u lipnju 2012. potpisana Pariška deklaracija o otvorenom pristupu obrazovnim resursima i mi smo kao RH čini mi se potpisali tu deklaraciju. Europska komisija u okviru strategije Europa 20-20 ističe važnost veće dostupnosti znanstveni informacija i publikacija. Kod nas u Hrvatskoj na tome dosta radi SRCE kao sveučilišni računalni centar. U okviru SRCE-a funkcionira i portal znanstveni časopisa u RH svima koji se ti bave znani Hrčak, no međutim čini mi se da treba učiniti korak dalje. inicijativa otvorenog pristupa znanstvenim podacima je jaka u razvijenim državama i postoji korelacije između razvijenosti države da tako kažem i otvorenog pristupa znanstvenim informacijama. Konkretno u SAD-u postoji nešto što se zove Public access to science ex dakle doslovce zakon koji govorio o javnom pristupu znanstvenim istraživanjima a to je nešto što bih ja voljela vidjeti u Hrvatskoj koji izrijekom govori da znanstveni projekti financirani iz državnog proračuna, dakle oni znanstveni projekti koji su financirani javnim novcima i svi podaci prikupljeni kroz te znanstvene projekte da su dakle sve to što je financirano javnim novcem je obvezno objavljivati i radove i rezultate istraživanja na otvorenim javim platformama ili nekakvim mrežnim stranicama. Mi u RH koji imamo doista ograničena sredstva za sve pa onda tako i za znanost i za znanstvena istraživanja zašto ne bismo, to je inače dosta kontroverzna tema u našem znanstvenoj zajednici, zašto ne bismo obvezali kada kao država platimo nekom znanstveniku ili znanstvenici ili nekom znanstvenom institutu ili sveučilištu istraživanje da naprosto gole neobrađene podatke objavi i da ih koristi drugi znanstvenik ili druga znanstvenica. Time ne ulazimo pravo niti intelektualnog vlasništva niti autorskog prava nad onime što su spoznaje, no ono što autorski znanstveni radovi i slično. Ali zapravo skraćujemo ponekad i vrijeme i novac za duplo financiranje projekata za koje to nužno. Vi ste ovim člankom novim 28.malo tome odškrinuli vrata, dali ste obvezu i knjižnicama, arhivima i muzejima. Ja vas molim da razmislite i o znanstvenim institutima i općenito znanstvenim organizacijama da možda razgovarate s njima do drugog čitanja, da razgovarate sa SRCE-m, u SRCE-u postoje ta inicijativa, čini mi se da i jedna radna grupa u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta koja se bavi utvrđivanjem javne politike pristupa, otvorenog pristupa znanstvenim informacijama postoje a to je nešto što bi s jedne strane bilo u duhu ovog zakona i općenito u duhu partnerstva za otvorenu vlast da tako kažem s jedne strane, ali i s druge strane racionalnom korištenju javnih resursa koji postoje za znanstvena istraživanja koje onda mogu biti u duhu ponovne primjene informacija koje su već jednom financirane javnim novcem dostupne i svima drugima. To je princip koji kroz mnoge zakone pokušavamo više ili manje implementirati, već više ili manje jesmo implementirali ali čini mi se da i ovdje postoji prostor za takvo nešto tim više što kao što sam rekla o tome postoji i međunarodni dokumenti koji doduše još uvijek nisu obvezujući ali to su vrlo jasni trendovi koji postoje vezani uz pravo na pristup informacijama. Evo ja se nadam da ovo nije preveliki korak. Ja naravno inzistiram na tome da u njega idemo grlom u jagode dok za to nismo spremni, ali mislim da je o tome potrebno otvoriti i javnu debatu i debatu sa institucijama i kao što smo proteklih 10 i više godina osvještavali pravo na pristup informacijama u smislu onih javnih institucija u klasičnom smislu tijela javnih vlasti da sada zapravo trebamo govoriti i osvještavati pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija kod svih onih koji posjeduju informacije do kojih se došlo na ovaj ili onaj način financirane javnim novcem, javnim sredstvima jer to je onda zapravo ako svi mi kao građani financiramo nešto onda mislim da imamo i svim pravo koristiti tu informaciju. Zaključno podržavam i odredbe ovog zakona koje se odnose na ono obijesno da tako kažem traženje pravo na pristup informacijama. Mislim da tu postoji dobar balans između prakse koju smo imali ali i ne osporavanja prava na pristup informacijama kao takvog. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvo poštovani Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Lugarić, slažem se da su ove izmjene i dopune su određeno poboljšanje. Ali radi se o zakonu o pravu. Ako se radi o zakonu o pravo na nešto, na pristup informacijama onda mislim da nije dobro rješenje da nema sankcija odgovarajućih i da je moguća situacija u kojoj institucija koja odgovara Hrvatskom saboru ne želi i neće dostaviti informaciju o visini plaće čelnika te institucije i da nema nikakvih sankcija. To mora zakonodavac prepoznati takvu jednu nelogičnost i mora naći zakonski okvir da takve nelogičnosti ne postoje. Kaže kolegica Antičević nešto je manje bitno, nešto je više bitno. To je točno ali ne mogu se složiti da nije bitno da se zna kako se troši proračunski novac, da nije bitno koliko koji dužnosnik ima plaću, da nije bitno pod kojim uvjetima se koncesije zaključuju, da nije bitno plaća li netko koncesiju ili ne plaća, da nije bitno je li netko ima 30 tisuća kuna plaću i da mu još država subvencionira kamatu na njegov privatni kredit? Što bi bilo kad bi vama ili nekome od nas država subvencionirala kredit kod poslovne banke za svu kamatu iznad 3%? I ne smijemo znat ni komu se to daje tko, pa bila bi javna sablazan da to postoji u Saboru ili da to nekom čelniku recimo neke tvrtke državne, ali kada to u pojedinim institucijama rade onda ne smijemo ni znati tko to radi. Mislim da zakonodavac mora prepoznati takve probleme i to ugraditi u zakon da se ono što se u ime države troši da se mora znati kako se troši i sankcije ko ne poštuje zakonske odredbe. A možemo mi imati zakon o pravu a to pravo nam je zapravo onemogućeno u ključnim situacijama. O tomu govorim bez obzira na razdiobu kad se vlast mijenja ili ne mijenja. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Marija Lugarić. Šteta kolega Mariću što niste pročitali cijeli zakon, jer u članku 61.i članku 62.su utvrđene novčane kazne za neprimjenu ovog zakona. Konkretno članak 61. kazne od 20 do 100 tisuća kuna će se kazniti za prekršaj tijela javne vlasti koja onemogućuje ograniči pravo onda se to raspisuje što i kako. Članak 62.isto to. Dakle, članak 61.i članak 62.definiraju kazne za neprimjenu ovog zakona samo se sada ne mijenjaju pa vi to sada nemate u ovim člancima, ali to u zakonu postoji. No međutim ovo o čemu vi govorite je upravo ono što sam ja upozorila, dakle ovi problemi o kojima govorite nisu regulirane pravo na pristup informacijama, niti Sabor kod traženja informacija o kojima govorite se nije ni pozvao na pravo na pristup informacijama nego se pozvao na nekakvu svoju ovlast, svoj Poslovnik i slično. Dakle nemojmo miješati pravo na pristup informacijama koje se ostvaruju kroz poseban zahtjev, kroz poseban upravni postupak koji onda ima sankcije sa nekim drugim postupcima u kojima mi možemo razgovarati jesu li ili ne optimalno riješene, ali to naprosto nije to. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika poštovana Sunčana Glavak. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice Lugarić upravu ste kada govorite da mi kao zastupnici imamo sasvim drugu proceduru kada postavljamo pitanja. Međutim, jednako tako je nedopustivo da na naša pitanja tijela javne vlasti odnosno Vlada uopće ne reagiraju i uopće ne odgovara. Više od godinu dana na neka postavljena pitanja kao što je primjerice bilo možemo li doznati koliko se troši po službenim karticama,tko kamo putuje i za čiji novac. Što se tiče prava na pristup informacijama i naših građana, pa šta mislite kakva je njima poruka kada čuju s ove strane ako ne mogu zastupnici doći do nekih informacija kako ćemo ih strašno osnažiti da oni upravo ovaj alat koji im stoji na raspolaganju koriste. Međutim, iz vaših klupa i kolegice Antičević i kolega Grbin upozorio je da ovaj paket za sada ne treba mašnu. Mašna mu nije potrebna zato jer je loše upakirano i treba promjenu. I dakle hvalospjeve na račun novoga što nam je trebalo biti prezentirano pod krinkom usklađivanja sa direktivom to nije točno. Ovdje se radi o gotovo 30 članaka koji se mijenjaju. Ja vjerujem da ste slušali pozorno što sam govorila u ime kluba i jednako tako čitav niz primjedbi nevladinih udruga, HND-a HND-a i ostali koji su sudjelovali u raspravi sa zainteresiranom javnošću kažu upravo suprotno od onog što vi govorite, da nije dobro na ovakav način mijenjati zakon koji će nas unazaditi, a za koji ste prije nekoliko godina govorili da je sjajan i da će sve to unaprijediti. Dakle molim vas govorimo o realnom stanju. I još samo jedna usporedba, što se tiče povjerenika za informiranje u susjednoj Sloveniji, on ima i tri puta veća financijska sredstva kako bi mogao biti i samostalniji i neovisniji u svom radu. Hvala lijepa. Na repliku odgovara poštovana Marija Lugarić. **Lugarić, Marija (SDP)** Ja sam vas poštovana kolegice slušala i bilo mi je drago da ste onda u ime kluba rekli koji su vaši konkretni prijedlozi u odnosu na one članke i ona rješenja s kojima se ne slažete. Ukoliko neke informacije koje ne možete ostvariti kao zastupnica, ja vam ne mogu sada drugo nego savjetovati na ovakvu vašu repliku, ne možete ostvariti kao zastupnica koristeći institute koje imate u rukama kao zastupnica, pa probajte kao građanka kroz pravo na pristup informacijama.

jel se moglo shvatiti kao pritisak na instituciju. Tiče se DIP-a i povjerenice za informiranje u vezi sa djelovanjem AZOP-a to je tema koja će biti sutra. Ajmo jedan temeljni nesporazum razriješiti. Ovo je zakon kojim se implementira direktiva, ali to nije jedino što je u ovome zakonu, tako da ne možete reći da je direktiva krinka. Mi smo jasno rekli što je u direktivi, a što je program plus, to paket mašnice što ste rekli. I sama činjenica da nismo koristili ono EU da zakon ide po hitnom postupku bez glasanja i rasprave pokazuje da nam ta mašnica nije u ovom prvom čitanju ni trebala, tako da bi vas ja molio da ublažite vaš stav o tome da smo pod krinkom direktive nešto napravili. Upravo suprotno, dakle nešto direktiva, a nešto je ovo što se u ovih nekoliko godina pokazalo da treba promijeniti. Postoji paket 3+1 stvari koje treba posebno razmotriti u drugom čitanju. Jedna je ova alternativa članak 1.stavak 3.o supsidijarnoj primjeni ovih zakona u odnosu na druge zakone. Drugo je pitanje pravilnika odnosno podzakonskih akata da li je za njih obavezno javno savjetovanje. Treće je pitanje koji opseg podataka u javnoj nabavi i četvrto je pitanje ovo šikaniranja. I to su tri pitanja koja će vjerojatno biti četiri pitanja od kojih će tri biti vjerojatno promijenjena za drugo čitanje, ali je dobro da se o njima raspravi. Također nisam baš sklon da se primjedba nevladinih organizacija da nešto nije bilo u javnom savjetovanju pa da je naknadno promijenjeno baš sada uzima kao nešto što je eto jako veliki grijeh jer onda nam ne treba uopće usuglašavanje ministarstava i ne treba nam Sabor. Onda je ono što su rekle nevladine udruge ne treba nam Sabor nego donesimo pa onda za tri mjeseca ćemo ponovo donijeti. Ja sam naravno sklon suradnji sa nevladinim udrugama, sa civilnim društvom i dosta vremena posvećujem kontaktu s njima, ali se na kraju mora znati tko odlučuje i tko odgovara, a to nisu oni. Tko želi upravljati državom neka se kandidira na izborima i onda će oni biti vlada, a mi ćemo biti civilno društvo pa ćemo onda na isti način postupati, dakle to su vrlo jasno podijeljene uloge. Što se tiče članka 1.on je došao kao prijedlog jednog od ministarstava i želeći testirati njihov prijedlog u Hrvatskom saboru stavili smo to kao alternativu u članku 1.i vidim da niti su oni bili pretjerano se pretrgli od toga da tu alternativu obrane i obzirom da su svi prigovorili tome te alternative vjerojatno neće biti u novome prijedlogu zakona. Što se tiče podzakonskih akata ja razumijem želju i potrebu da se i tu provede savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i vjerojatno će biti neka odredba stavljena za podzakonske akte, ali i sada imamo odredbu u pravilu 30 dana. Dakle ako je nešto u pravilu to u pravilu je 30 dana a može biti kraće a može biti i nešto duže. I treba od slučaja do slučaja procijeniti kada je opravdano da se taj rok skrati. Primjerice ne sjećam se ni savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za zakon koji se, zamrznuo tečaj švicarskog franka, dapače, bio na telefonskoj sjednici, poslan u Sabor i izglasan u vrlo brzoj proceduru. To je bio, to je ocjenjeno kao nešto što je opravdano, tako i neke druge stvari. Ali u pravilu se slažem da bi trebalo, da bi bilo dobro da se pravilnici daju na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Recimo, meni je osobno kao građaninu, kada smo već išli te kategorije u replikama, žao što pravilnikom se uvelo otočne iskaznice nije bio na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću jer …/Govornik se ne razumije./… ljudi. Tako da vidite da nije uvijek moguće reagirati na vrijeme jer je bio neki rok kada se treba donijeti itd.. Ali u pravilu dakle pokušati ćemo tu ublažiti odredbu da zadovoljimo taj zahtjev. Što se tiče podataka o javnoj nabavi još ćemo jednom razmotriti sa resornim ministarstvom, dakle Ministarstvom gospodarstva i sa povjerenicom za informiranje koji set podataka je potrebno da bude objavljen na kojem mjestu jer koliko ako dobro poznajem proces dakle svi podaci su objavljeni samo je pitanje na kojem mjestu što. Ali sasvim sigurno kada je sve na jednom mjestu onda je to bolje u svakom slučaju. Sada da, ne bi državna tijela koja imaju nekoliko stotina nabava ili nekoliko tisuća nabava bile jednostavno zatrpani i da jednostavno ne mogu fizički izvršiti svoje obaveze iz zakona onda im nije pametno ni nametati jer za svako neizvršenje obaveze iz zakona može postojati sankcija koja je možda preteška u odnosu na doista subjektivnu nemogućnost da netko nešto napravi. A ako je to razlog skrivanja, to već nije dobro.

nema 4 ili 5. To se u praksi pokazalo da treba. Tako da vjerujem da ćemo onda vaš suzdržani stav u prvom čitanju da će to biti ta jedna kap koja će čašu preliti da podržite prijedlog zakona. Pa onda mislim, Što se tiče učešća povjerenice za informiranje, ona je sudjelovala na svim radnim skupinama u ministarstvu za izradu prijedloga zakona. I također je bila konzultirana i u procesu usuglašavanja unutar mišljenja ministarstava. Nisu svi prijedlozi prihvaćeni. Ali ponovo, dakle ja jesam pobornik neovisnog rada neovisnih tijela jer oni su neovisna tijela a ne oni koji odlučuju. Dakle oni su zaduženi da provode zakon, da ukazuju na nešto što treba izmijeniti ali ne da sada odjednom oni postanu zakonodavac a Sabor tek poštanski sandučić gdje bi oni kojima odgovaraju da njihove prijedloge upućuje u rasprave. Inače, drago mi je dakle da evo povjerenica za informiranje je tijekom ove dvije godine uspjela se nametnuti kao dobar korektiv korektiv rada i transparentnosti vlasti, mislim tu i na državnu ali i na lokalne vlasti jer je bilo određenih skepsi iz HDZ-a kada se uopće uvodio taj institut, nazvali ste ga kukuriku povjerenikom. Eto ipak je ispalo da je tijelo koje se pokazalo respektirano u praksi, što mi je evo drago, dakle imati će i dalje podršku. I evo, to je to, za drugo čitanje vjerujem isto do kraja ovog zasjedanja Sabora da će ići i ovaj zakon u drugo čitanje uz ove korekcije i poboljšanja koja sam najavio. Zahvaljujem. Za repliku se javila poštovana Sunčana Glavak. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa gospodine ministre da, povjerenica za informiranje je doista kukuriknula, sjetiti ćete se. Niste joj dali novac jer nije mogla žena raditi i onda ste ipak pronašli novac. Dakle to je bio njezin krik i vapaj upomoć na koji je tada odgovoreno i tada se ona nametnula u javnosti, rekla bih. No, vratimo se onome što ste govorili. U svakom slučaju podzakonski akti bi trebali biti trebali biti dostupni javnosti i trebali biti na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Međutim, ministre podsjetiti ću vas kada ste branili donošenje zakona novog tada smo govorili o nečemu o čemu sada uopće ne govorimo a to je proaktivna objava informacija. Mi ne možemo dobiti ni retroaktivne informacije a kamoli nešto očekivati proaktivno pa ću i ovom prigodom morati podsjetiti da mi ne možemo dobiti informacije o onome što smo tražili a riječ je o Hrvatskoj radioteleviziji da ponovno i o ovoj temi ne otvaram to pitanje. Dakle i na kraju spomenuli ste tijela javne vlasti i zapravo način kažnjavanja na neki način. Ne radi se o tome da ćemo mi propisati samo financijske sankcije za tijela javne vlasti koje postoje već u zakonu već se radi o tome da tijela javne vlasti jednostavno objavi te podatke da do toga uopće ne bi došlo. Sve ovo što smo rekli u primjedbama govorili smo dijelom i o primjedbama koje su različiti i nevladine udruge i suci Ustavnog suda i vidjeli smo neki iz ljekarničkih djelatnosti itd…, davali kao primjedbe na ove izmjene. Što ne znači ministre da netko može biti pametniji ili da netko može ukazati na nešto što vi niste vidjeli i to je namjera do drugog čitanja ne da se nešto samo kaže da nije dobro već da se argumentima pokuša ispraviti ono što smatramo da je loše predloženo u prvom čitanju. Hvala vam lijepo. što se tiče podataka o plaći ravnatelja HRT-a tu postoji jasna procedura, dakle svaki građanin može zatražiti tu informaciju. Ako ravnatelj HRT-a se pozove na određene zakone koji ga sprječavaju u tome da tu informaciju da on će donijeti rješenje i to rješenje onda se na sudu, ima sudski postupak kojim se to rješenje može poništiti i naložiti mu da da te podatke. Prema tome, sud je taj a ne Sabor koji mu može reći da mora dati te podatke. Bez obzira što dakle, Sabor ga može smijeniti … …/Upadica se ne čuje./… Ne, ne, Sabor ga može smijeniti ali mu ne može naložiti da u postupku za pristup informacijama neke podatke da, to može sud. To vrijedi i za AZOP sutra. Dakle Sabor može smijeniti ali ne može izmijeniti rješenje niti ga poništiti. Može promijeniti zakon pa reći da to moraju napraviti. Što se tiče ovih prijedloga drugih evo rekao sam, od ova četiri glavna prijepora mislim da su tri prijedloga prihvatljiva i nije baš tako da mi nešto nismo vidjeli. Dapače, od ova četiri prijedloga tri nisu ni bila u javnoj raspravi već su u zakon stavljena na prijedlog drugih tijela državne uprave koji se više susreću s nekim stvarima i mi smo ih kolegijalno i dobronamjerno odlučili poslušat i prezentirat zastupnicima i primit sve kritike u njihovo ime tako da evo tu a kada se vratimo kući onda ćemo ih suočiti sa prijedlozima i reći da ćemo dobrano razmislit da se drugi put ne izložimo nepotrebnim kritikama, a one koje su potrebne to ćemo branit koliko već bude, ne baš, bar do prve kapi krvi, da tako kažem.